Í dag tekur því sæti á Alþingi 4. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, Þorgils Magnússon, en varamenn ofar á lista hafa boðað forföll.

Forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Þorgils Magnússonar sem 4. varaþingmanns á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi. Nefndin hefur fjallað um kosninguna og kjörgengið og mælir einróma með staðfestingu kosningar Þorgils Magnússonar. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningar Þorgils Magnússonar og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

um grunnvatnshlot og vatnstöku í sveitarfélaginu Ölfusi, frá Andrési Inga Jónssyni. Forseti vill geta þess að hliðrað verður til í dagskrá fundarins þannig að 7. dagskrármálið verður tekið fyrir á eftir 9. dagskrármáli.

Forseti. Hagsmunum þjóðarinnar væri best borgið með nýrri ríkisstjórn og nýrri stefnu og nýrri forystu. Þetta hefur þorra landsmanna verið ljóst í langan tíma en samt samt ákvað hæstv. ríkisstjórn að leggja það á þjóðina að bíða enn einn veturinn áður en fólkið í landinu fær tækifæri til að kjósa sér nýtt upphaf. Forseti. Landið er stjórnlaust. Lítum bara yfir málefnasviðin hjá hæstv. dómsmálaráðherra. Lögreglan er undirmönnuð og ákæruvaldið vanrækt. Vinnumansal er látið viðgangast af því að lögreglan hefur ekki bolmagn til að rannsaka það. Niðurskurður til saksóknara veldur því að alvarleg brot fyrnast og umfangsmiklar rannsóknir sem varða jafnvel hagsmuni allra neytenda í landinu eru látnar sitja á hakanum og svo mætti lengi áfram telja. Menn sem hafa verið dæmdir fyrir alvarlega glæpi ganga lausir vegna þess að það er ekki pláss fyrir þá í fangelsum landsins. Við heyrum neyðaróp frá Landhelgisgæslunni ár eftir ár og skipulagðir glæpahópar nýta sér flugfélög sem ríkisstjórnin leyfir að komast upp með að afhenda ekki farþegalista fyrir komuna til landsins. Forseti. Ofan á allt þetta hefur nýr formaður eins af stjórnarflokkunum nú dæmt úr leik breytingar á útlendingalögum og sagt að boðuð frumvörp hæstv. dómsmálaráðherra eigi ekki, með leyfi forseta, „erindi inn í þingið“. Hvers vegna eru þau þá á þingmálaskrá? Þetta er sami ráðherra dómstóla og tók ákvörðun um miðja nótt samkvæmt pöntun frá samstarfsflokki sem hún segist sjálf ekki hafa haft lagalega heimild til að taka. Ég spyr því hæstv. dómsmálaráðherra: Hvenær er komið nóg af þessu? Er hægt að bjóða þjóðinni upp á þetta lengur?

Það fyrsta sem hv. þingmaður nefndi er að landið væri stjórnlaust. Það er af og frá. Landið er alls ekki stjórnlaust, hér er starfandi ríkisstjórn. Hversu mikið sem það fer í taugarnar á formanni Samfylkingarinnar er hér starfandi ríkisstjórn og það er verið að stýra landinu. Ég get líka sagt hv. þingmanni það að dómsmálaráðuneytinu er bara vel stýrt

Hér nefnir hv. þingmaður að mansalsmál séu ekki skoðuð. Nú fyrr á þessu ári kom til kasta lögreglunnar stærsta mansalsmál sem nokkurn tímann hefur komið á borð hennar áður og er í rannsókn og sú rannsókn gengur vel. Það er verið að sinna þeim málaflokki. Einnig nefnir hv. þingmaður og formaður Samfylkingarinnar að Landhelgisgæslan sé í fjársvelti. Ég hef sem ráðherra vakið athygli á því að það þurfi að skilgreina betur þá þjónustu sem Landhelgisgæslan á að sinna og ég er þakklát þinginu fyrir það að í fjármálaáætlun

Forseti. Það liggur alveg fyrir að þó að lögreglu og dómstólum hafi núna verið hlíft við niðurskurði er haldið áfram að höggva í ákæruvaldið. Við sjáum þetta birtast okkur þessa dagana, að það virðist ekki skipta máli. Það er orðinn árlegur fréttaflutningur núna í aðdraganda jóla í tengslum við fjárlög að annaðhvort eru það dómstólarnir, lögreglan, Landhelgisgæslan og þetta árið er það ákæruvaldið. Það má segja að þetta sé kannski óháð því hvaða ríkisstjórn Sjálfstæðisflokkurinn starfar í vegna þess að flokkurinn hefur jú haldið á þessu ráðuneyti, hvað á ég að segja, undanfarna áratugi nær sleitulaust og þetta er staðan sem við sitjum uppi með í fangelsismálunum, dómstólamálunum, þegar kemur að landamæraeftirliti og öðru. En það er ekki furða að fólk velti því fyrir sér hvort landinu sé stjórnað almennilega í ljósi þeirra bolta sem er kastað hér á milli og ég hef ekki enn þá fengið svör við því hvaða ráða hún hyggst grípa til

eitt var það að ég hafi brotið lög vegna þess að ég steig inn í mál fatlaðs einstaklings sem átti að flytja frá landinu. Það er af og frá að ég hafi brotið lög. Ég ætla að fá að leiðrétta það hér og nú. Hins vegar hef ég sem dómsmálaráðherra yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir í þeim málaflokkum sem heyra undir mitt ráðuneyti og á þeim grundvelli getur ráðherra stöðvað framkvæmd ef upp kemur réttmætur vafi um lögmæti þeirra framkvæmda. Það var það sem ég framkvæmdi þennan örlagaríka morgun. Höfum í huga að það höfðu borist athugasemdir frá ráðherra fatlaðs fólks á Íslandi varðandi framkvæmd gagnvart fötluðum einstaklingi

Það var sunnudaginn 29. september sem ég átti samtal við einstæða tveggja barna móður, öryrkja norður í landi, og ég get eiginlega ekki orða bundist því að ég varð fyrir slíku áfalli. Þetta minnir mig svo mikið á þann ömurlega tíma sem maður gekk í gegnum þegar maður var bláfátækur og gat ekki veitt börnunum sínum nokkurn skapaðan hlut. Þegar ég er að tala við þessa ungu konu kemur eldri sonur hennar til hennar og segir: Mamma, geturðu gefið mér í sund? Hvað kostar það? 1.200, ég ætla í Þelamörk með strákunum. Nei, ég á ekki í sund, því miður, ég á ekki þessa peninga.

þannig að þú verður einhvern tímann að borga mér það. Og upp úr þessu hófst það að hún fór að leita dyrum og dyngjum og fann 300 kr. í klinki til að geta gefið drengnum sínum í sund. Þetta er dæmi um öryrkja sem þarf að bíða enn eftir réttlætinu. Þessi hópur fólks verður skertur núna um það sem var þeirra og átti að verða þeirra 1. janúar næstkomandi þar sem átti að bæta kjör öryrkja um 10,1 milljarð kr.

fjármálaráðherra: Finnst þér þetta réttlætanlegt, hæstv. fjármálaráðherra, hvernig er verið að ráðast að fátækasta fólkinu í landinu þar sem fórnarlömbin eru saklaus börn?

Ekki ætlar sá sem hér stendur að gera lítið úr því að fólk býr við mismunandi kjör í landinu og ekki efa ég það eina sekúndu að ýmsir

Það frestaðist frá því sem áður hafði verið áætlað. Það er margt, því miður, í kerfi ríkisins sem frestast frá því að menn leggja fyrstu drög að því. Ákvörðun var hins vegar tekin um að klára þetta frumvarp síðastliðið vor, um

Hvernig getur maður verið á móti annars vegar verulegum kjarabótum sem sannarlega fylgja þessari breytingu og komið svo og kallað eftir þeim strax? Það var hins vegar tekin ákvörðun um að undirbúa þetta vel,

stoltur á rauða takkanum gegn því almannatryggingafrumvarpi sem hér var lagt fram. Við erum ekki á móti kjarabótum til öryrkja. Við vorum á móti starfsgetumatinu og þeim handagangi í öskjunni sem í rauninni lýtur að því. Það að geta ekki svarað mér því hvort það sé eðlilegt að láta öryrkja greiða fyrir kjarapakka ríkisstjórnarinnar, sem glögglega er berum orðum nefnt í fjármálaáætlun að ganga svona fram, berja í borðið og þykjast vera að snúa einhverju upp í andhverfu sína — við göngum alltaf beina línu í Flokki fólksins. Við erum ekki að hnika frá okkar stefnu að einu eða neinu leyti, við berjumst

hvernig hann getur réttlætt það að taka 10,1 milljarð frá þessu fátæku fólki, fátækasta fólkinu í landinu, og færa það yfir í kjarapakka ríkisstjórnarinnar.

Virðulegi forseti. Við heyrum fréttir af því að embætti héraðssaksóknara hafi ekki mannskap til að rannsaka meint ólöglegt samráð skipafélaganna Eimskips og Samskipa. Á sama tíma er mögulegt að þessi meintu brot fyrnist. Við sjáum það í fréttum að héraðssaksóknari hefur sagt upp sex starfsmönnum vegna niðurskurðarkröfu stjórnvalda. Gott og vel. Viðreisn er, ekki spurning, flokkur sem vill ráðdeild í ríkisrekstri en við setjum spurningar við þá forgangsröðun þegar á að draga tennurnar úr sjálfu réttarríkinu sem sinnir auðvitað gríðarlega mikilvægu eftirlits- og öryggishlutverki í samfélagi okkar. Auðvitað er fyrsta hlutverk, grunnhlutverk ríkisins að tryggja öryggi fólks. Ákæruvald sem getur síðan ekki hreyft sig sig byggir ekki undir öryggi í samfélaginu. Við sjáum það og heyrum að héraðssaksóknari hefur m.a. sagt að embættið hafi einfaldlega ekki mannafla í að vinna þetta mál samhliða öðrum stórum málum. Við vitum líka að héraðssaksóknari er með mörg þung og stór mál hjá sér en þetta meinta samkeppnisbrotamál er risastórt og það er auðvitað grafalvarlegt, sem grefur undan almenningi. Það er árás á neytendur. Það er árás á m.a. önnur fyrirtæki sem byggja tilvist sína á því að það sé raunverulega virk samkeppni. Þetta er mál sem hækkar vöruverð og þjónustu líka til venjulegs fólks. VR, Neytendasamtökin og Félag atvinnurekenda báðu um skýrslu sem í segir að það sé um 62 milljarða samfélagslegur kostnaður sem hlýst af slíkum brotum. Ég vil minna á í þessu samhengi, og veitir ekki af þegar þessi ríkisstjórn er annars vegar:

nefnir verslunina í landinu, að það virðist vera nokkuð mikið um afbrot í verslunum. Við höfum átt góð samtöl við Samtök verslunar og þjónustu um hvernig við getum sameiginlega farið í það verkefni að koma í veg fyrir og minnka það tap sem verður og þá rýrnun sem verður í verslunum hér á landi

ákæruvaldið til þess að við getum tekist á við þau mál sem upp koma, eins og t.d. í sambandi við skipulagða glæpastarfsemi

Virðulegi forseti. Það er gott að það er verið að taka á þjófnaði í búðum. Það þarf að taka hart á glæpum í samfélaginu, bara þannig að það sé alveg skýrt. En spurning mín til ráðherra var sú: Hvernig stendur á því að það er ekki staðinn nægilegur vörður um ákæruvaldið þannig að það geti klárað rannsókn á einu stærsta meinta samkeppnisbroti í samfélaginu, sem hefur hugsanlega í för með sér 62 milljarða samfélagslegan kostnað? Svo er verið að segja að það sé verið að standa vörð um ákæruvaldið. Það er verið að draga tennurnar úr ákæruvaldinu, úr dómstólnum, úr lögreglu en auðvitað miðað við orð ráðherra þá velti ég fyrir mér hvort þetta sé ekki einmitt bara viðhorf ríkisstjórnarinnar gagnvart samkeppni, gagnvart neytendum og við erum búin að sjá það trekk í trekk á þessu kjörtímabili. Það eru sérlög frá samkeppnislögum til að mylja undir fákeppni og hækka vöruverð til neytenda. Við erum að sjá það ítrekað hvernig Sjálfstæðisflokkurinn fer alltaf í Samkeppniseftirlitið, þegar Samkeppniseftirlitið fær m.a. á Norðurlöndunum stuðning frá öllum þingum þar, frá öllum atvinnurekendum. Atvinnulífið á Norðurlöndunum stendur með Samkeppniseftirlitinu.

fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og stýri dómsmálaráðuneytinu og það ætlar enginn annar en ég að taka hart á glæpum í landinu og við ætlum að standa vörð um réttarríkið. Það erum við að gera. Að koma hér og tala um að ég og minn flokkur séum nánast að framkvæma samkeppnisbrot — þetta er bara þvæla. Við erum að styrkja samkeppniseftirlit í landinu, við stöndum vörð um samkeppni á sama tíma og við viljum að hún sé frjáls. Ég veit að hv. þingmaður er sammála mér í þeirri skoðun að hér viljum við búa í frjálsu samfélagi þar sem jöfn samkeppni ríkir á milli aðila og reglur eru á markaði sem allir þurfa að beygja sig undir og fara eftir.

en nú gefst annað tækifæri til þess. Ég skal reyna að afmarka þetta með því að spyrja einfaldlega: Hvernig hyggst hæstv. ráðherra bregðast við því að nýr formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs

eða mun hæstv. dómsmálaráðherra leggja þessi mál fram eftir sem áður og reiða sig á stuðning utan ríkisstjórnarinnar til að koma þeim í gegn? Einnig ítreka ég gamla spurningu til hæstv. ráðherra er varðar ummæli Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara, sem hæstv. ráðherra sagði að hefðu verið óviðeigandi og ekki átt við mann í hans stöðu og þau hafi grafið undan trúverðugleika ákæruvaldsins. En hvaða ummæli voru þetta?

Það var nú svoddan spurningaflóð sem kom hér frá hv. þingmanni og formanni Samfylkingarinnar áðan að á þeim takmarkaða tíma sem mér er skammtaður náði ég ekki að svara því öllu. Ég skal gera það hér með glöðu geði. Ég hef lagt fram þingmálaskrá mína þar sem eru ýmis mál. Ég hef farið gaumgæfilega yfir hana og þau mál væru ekki á minni þingmálaskrá ef ég ætlaði mér ekki að leggja þau fram, þannig að ég hef fullan hug á því að leggja fram þau mál sem eru á minni þingmálaskrá

þá yfirlýsingu sem ég gaf út um að ummæli hans væru óviðunandi og myndu grafa undan trúverðugleika hans þá ætla ég að minna á það að æðstu embættismenn ákæruvaldsins á Íslandi verða að gæta þess í sínum störfum og sinni framkomu að gæta hlutleysis í öllum sínum orðum, því að málin eru margvísleg sem inn á þeirra borð koma og það verður að vera alveg skýrt að þeir séu hafnir yfir allan vafa í sínum störfum og að hver sá sem stendur frammi fyrir ákæruvaldinu geti treyst því

Enn fáum við ekki að vita hvaða ummæli þetta voru sem kölluðu á þessar skammir og athugasemdir. Við verðum þá bara að geta okkur til um það, af því að ég á ekki gott með að átta mig á því

útlendingamálin sín og veitir ekkert af því reyndar og hefði þurft miklu meira til og vonandi koma þau þá bara sem fyrst. En í ljósi þess að ráðherrann reiðir sig ekki lengur á stuðning þingmanna Vinstri grænna við þessi mál heldur sér væntanlega fyrir sér að

að flóttafólki, tilteknum samtökum og einstaklingi sem starfar sem lögmaður. Þá var þarna um ítrekaða háttsemi sem ræða. Þetta hefur allt komið fram og mig undrar að að hv. þingmaður hafi ekki kynnt sér málið betur áður en hann kemur hér með fyrirspurn. Þetta eru allt saman opinberar upplýsingar.

í máli flokksins sem hún fer nú fyrir, að það sé búið að vera í gangi þjóðarmorð í heilt ár. ár. Þá held ég að við verðum að spyrja okkur, þegar einn af stjórnarflokkunum lýsir því yfir, hvaða áhrif það hefur á stefnu ríkisstjórnarinnar í praxís þegar allt kemur til alls. Gerist eitthvað eða eru þetta bara orð? Við erum hérna með ákveðið meirihlutaræði á þingi þar sem það er í rauninni ríkisstjórnin sem ræður því hvaða mál koma á dagskrá. Ég velti því fyrir mér miðað við stærð þessa máls — við erum að tala um þjóðarmorð.

Það taka félagar mínir undir á landsfundi VG núna um helgina. Það er lífsins gangur í ríkisstjórnarsamstarfi að það eru ekki endilega nákvæmlega sömu meiningarnar þvert yfir hópinn. En ég vil segja það að mér finnst mikilvægt, bæði sem stjórnmálamanni og sem forystumanni núna í VG, að segja hlutina eins og þeir eru. Mér hefur líka fundist mikilvægt í þessu samhengi öllu saman að glæpir eins hóps réttlæta ekki glæpi annarra eins og stundum er látið að liggja í þessari umfjöllun. Þó verð ég að segja að mér finnst mikilvægt líka að við höldum því til haga, þó að það fylli mann magnleysi í þessari umræðu allri af því að þessar hörmungar virðist engan endi ætla að taka, að því miður leysir hvorki ríkisstjórn Íslands né Alþingi Íslendinga deilurnar fyrir botni Miðjarðarhafs. En mér finnst að við eigum sem frjáls og fullvalda og friðelskandi þjóð að tala um það hvar sem við getum.

Ísland er vissulega lítið land og rödd okkar lítil í alþjóðasamfélaginu en það er samt litið til okkar með setu t.d. í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna líka og það er hlustað á okkur, að hluta til út af því að við erum einmitt friðelskandi þjóð sem er ekki með her. Það að segja skoðun okkar skiptir máli. Það skiptir máli ef Alþingi Íslendinga segir skoðun sína. En ég spurði ráðherra einmitt út af því hvernig meirihlutaræðið virkar hérna og hvernig dagskrárstjórnin er: Ef þetta mál kemst ekki í gegnum ríkisstjórnina, fær það samt að komast í atkvæðagreiðslu hérna á þinginu?

þar sem fjallað er um nákvæmlega málið sem hv. þingmaður tekur hér upp. Mig langar að segja í því samhengi að VG hefur frá upphafi, og það kemur raunar fram í þessari grein, verið ólíkur öðrum stjórnmálaflokkum á Íslandi að því leytinu til að við höfum alltaf haldið skýrt í friðarhyggjuna sem eina af okkar grundvallarstoðum. Þegar VG hefur setið í ríkisstjórn þá hefur það sýnt sig að sú seta, með þeim áherslum, hefur haft áhrif og áhersla okkar á friðarstjórnmál hefur haft áhrif. Þegar VG sat í ríkisstjórn 2009–2013 samþykkti Ísland Palestínu sem fullvalda sjálfstætt ríki. Við höfum tekið fullan þátt í viðskiptaþvingunum Evrópusambandsins gagnvart Rússlandi og fulltrúar Íslands hafa talað einarðlega gegn innrás Rússa og fyrir friði í Úkraínu.

Við megum ekki líta undan í því sem er að gerast á heimsvísu. Við megum ekki gefast upp fyrir vaxandi vopnaskaki (Forseti hringir.) sem því miður er orðið þannig að unga fólkið okkar er áhyggjufullt. Það er skelfingu lostið margt hvert.

hverju sé hægt að treysta í samgöngumálum í ljósi þess að uppfærð samgönguáætlun er væntanleg hérna inn í þingið í október. Hverju er hægt að treysta? Að staðið verði við það sem þegar hefur verið ákveðið í þinginu og samþykkt,

Þetta er gríðarlega stórt mál, frú forseti, og það skiptir máli að það ríki traust um það sem hér er samþykkt. Það er líka tilefni til að spyrja hæstv. innviðaráðherra í ljósi þess og eftir forskrift höfuðborgarsáttmálans hvort hægt sé að treysta því að ríkisstjórnin, hæstv. innviðaráðherra, sé tilbúin í samtal við sveitarstjórnir eða landshlutasamtök þeirra, til að mynda á Vestfjörðum, Vesturlandi eða Norðurlandi vestra, og gera sambærilegan sáttmála um uppbyggingu innviða, til að mynda á Vestfjörðum, um að flýta framkvæmdum eftir forskrift höfuðborgarsáttmálans þar sem ríkiseignir, eins og í tilviki Keldnalandsins, eru þá lagðar fram af hálfu ríkisins og þær notaðir til að flýta framkvæmdum?

það er áhyggjuefni að framkvæmdir, bæði við Dynjandisheiði og í Gufudalssveit, hafa tekið lengri tíma en til stóð. Sums staðar hefur þetta ekki beinlínis með fjármögnun að gera, eins og í Gufudalssveit, heldur frekar með jarðvegsaðstæður og slíkar tæknilegar hindranir.

í samgönguframkvæmdum og höfum ekki verið að gera það frá efnahagshruni. Við ættum að gera það og að mínu mati eigum við að gera betur. Við sjáum að innviðaskuldin í raun stækkar alltaf eftir því sem tímanum vindur fram.

En mér finnst áhugaverð hugmyndin eða pælingin sem hv. þingmaður leggur fram um sáttmála í svipuðum dúr og undir svipuðum formerkjum og við höfum verið að gera á gera á höfuðborgarsvæðinu, um uppbyggingu samgönguinnviða á forsendum umhverfissjónarmiða og auðvitað byggðauppbyggingar. Hvort það væri hægt að nálgast samgönguinnviðina á Vestfjörðum með svipuðum hætti finnst mér vel skoðunar virði.

það sé eitthvað annað sem hindrar það að Gufudalssveitin sé að tefjast um þrjú ár frá því sem áður hafði verið lofað. Sveitarstjórnarfólk á Vestfjörðum upplýsti okkur þingmenn um það í liðinni kjördæmaviku að þar hefði í í allt sumar verið að því er virtist ein vinnuvél að dóla sér með einhvern farm. Það var ekki full starfsemi í gangi. Útboðum hefur verið frestað, þeim hefur verið skipt upp. Á Dynjandisheiði er 7 km kafli eftir sem á að klára eftir þrjú ár. En ég fagna því að hæstv. innviðaráðherra telur þörf á að gera sambærilegt samkomulag við landshluta eins og Vestfirði. Ríkiseignir geta verið margs konar. Verðmæti geta falist í því að ráðstafa fjárheimildum sem koma úr fiskeldi til að mynda, nú eða tilteknu hlutfalli veiðigjalda sem falla til á Vestfjörðum til næstu 16 ára. Ég fagna því ef hæstv. innviðaráðherra er til í það verkefni og sér þörfina á því. Það er brýnt að klára það sem var lofað.

að það er algjörlega skoðunar virði að tengja með betri og skýrari hætti samgönguáætlun á hverjum tíma og stöðu byggða.

fyrir ósanngjarnari niðurstöðu vegna þess að það er verið að beita viðmiðum sem henta Vestfjörðum verr heldur en öðrum landshlutum. Þannig að mér finnst það koma mjög vel til skoðunar. Svo er náttúrlega bæði